Уважаеми колеги, продължаваме пленарното заседание. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. противен случай така, както гледам, ще има поименна проверка.

предлагам да бъдат допуснати в залата господин Красимир Ципов – заместник-министър на Вътрешните работи, и господин Бойко Рановски – началник-отдел „Пътна полиция“.

Допълнително са се записали Атанас Стоянов, Борис Борисов, Валентин Найденов, Адлен Шевкед, Ахмед Ахмед, Велислава Кръстева, Даниела Дариткова. Имаме кворум и може да продължим.

Параграф 1

или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез мобилни автоматизирани технически средства;“. Комисията не подкрепя Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

господин Председател. Уважаеми колеги,

От тогава досега са минали пет месеца, а от внасянето на Законопроекта – четири месеца. Казвам всичко това, защото днес се внася промяна, а в двата текста има допусната още от предното гласуване изключително голяма непрецизност. Те съдържат в себе си значителни пороци. Бих казал, че това е като първородния грях. Днес се предлагат промени изцяло, които, вместо да санират, да заздравят текстовете, разширяват техния обхват, като задълбочават пороците

189, ал. 14, насочва към Закона за административните нарушения и наказания, в който в чл. 13 се говори, че за административно нарушение могат да се налагат следните административни наказания: обществено порицание, глоба и временно да се упражнява дадена професия или дейност. ограничаване правото на собственост не попада в параграфа на тези ограничения. Това веднага води след себе си значителни противоречия. Говорейки за собственост като цяло, в тези два текста не са взети предвид различните видове собственост, които има. По-точно много е лесно, когато един автомобил е собственост само на едно лице. Но проблемите възникват, когато той е в съпружеска имуществена общност; когато автомобилът е в някаква съсобственост, придобита по наследство или по друг начин; когато автомобилът е собственост на някоя фирма; когато автомобилът е държавен или общински; когато автомобилът е взет на лизинг. Животът може да предположи още много други хипотези. Как се процедира тогава, когато един шофьор, който управлява автомобил, без знанието на собственика употреби примерно алкохол или извърши друго административно нарушение? Това, от една страна. От друга страна, възниква колизия между двата текста. Какво имам предвид? Давам хипотетичен пример със себе си. Ако аз съм собственик на автомобил, който допускам собственото ми превозно средство да се управлява от трето лице, което е извършило административното нарушение, тогава текстът на на т. 2, буква „и“ от чл. 171 предвижда: „автомобилът да бъде спрян за срок от един месец“. Едновременно с това, ако това лице е съсобственик на автомобила и той е употребил алкохол, тогава самият автомобил ще бъде дерегистриран за срок от шест месеца до една година. Веднага се появява едно противоречие: от една страна, аз нося административното наказание за един месец, а от друга страна, заради неправомерното поведение на другия съсобственик, аз съм наказан с невъзможност

Най-лесното нещо е едно формално прехвърляне собствеността на автомобила на трето лице, а водачът да продължи да го кара.

Ако няма изказване или лично обяснение, господин Кирилов, за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Ще опитам правно да обоснова логиката на една такава санкция в следния смисъл. Собственикът притежава, той е собственик на една вещ. Правото на собственост включва правото да управлява като собственик тази вещ и правото да я ползва и да се разпорежда с нея. Когато съм собственик на моторно превозно средство, аз решавам дали да го дам на колегата Иван или на колегата Петър. Аз съобразявам дали колегата Иван е склонен да нарушава правилата за движение по пътищата, или е по-добре да дам собствената си вещ на друг колега, който знам, че по-стриктно спазва Закона, както имам опцията въобще да не я давам. Това си е моята вещ и само аз ще само аз ще си я ползвам. За да обясня съсобствеността, трябва да обясня собствеността, защото съсобствеността е хипотеза, усложнение в собствеността. По тази причина аз като собственик, да, ще ще нося последиците от действията на Иван или на другия колега, когато той е нарушил Закона. Да, аз ще трябва да търпя това, че той като е нарушил Закона, санкцията – дерегистрация или сваляне на регистрационните номера, мен ме уврежда. Но ще си направя изводи как аз да си управлявам собствеността. Когато вещта е в съсобственост е важно кой от съсобствениците пак управлява вещта, кой държи вещта, кой би могъл да я предостави за ползване на трето лице. Ако аз и господин Свиленски сме съсобственици на един автомобил (смее се), а само аз вземам решенията за автомобила, да, и го дам на колегата Хикс, който извърши нарушение, следва наказание, но тогава автомобилът е дерегистриран. Тогава остават отношенията в съсобствеността. И тогава съсобственикът – господин Свиленски, ще каже: „Съсобственико, Дани,

да упражняваш пълномощията, комплекса от собственическите права и правомощия. Те са и отговорност, колеги! Нашият професор в Софийския университет по вещно право казваше: „Колеги, собствеността не е само

само че не разказахме случая, когато единият съсобственик е пил, тоест Вие разказахте, ако единият даде на друг – трето лице, което употребява алкохол. Питам: в едно семейство – мъж и жена, двамата са равностойни съсобственици, но единият пие повече и кара тайничко колата пил. Хваща го господин Рановски и какво става?

В момента е туристическият сезон във Варна. Много фирми, за да осъществяват своята дейност, използват рент а кар. аз имах фирма за рент а кар. Идват клиенти, предоставям им автомобила, те го вземат, използват го за ден-два-три или колкото е по договор, в един от тези дни той употребява алкохол. Аз, като

Ние разглеждаме Закона и употребяваме думата „автомобил“, но това касае и шофьорите на автобуси. Шофьорът на автобус е задължен преди да се качи на автобуса да мине на предалкохолен контрол. Той минава – чист е, спира го органът на реда и установява, че е пил и тръгваме в хипотезите на Закона. В случая собственикът съвсем добронамерено е организирал алкохолния

Въпросът е кой управлява, кой разпорежда ползването на веща. Той съпричинява негативен ефект за всички други съсобственици. От неговото управление или неуправление

То е въпрос между съсобствениците. Те трябва да го решат. Затова в сложните съсобствености имаме сложно провеждане на Общото събрание. Когато иде реч за моторни превозни средства, нямаме такава сложна собственост. Най-сложното обикновено е съпружеската имуществена общност. Затова си позволих в известна степен да пародирам от случая. (Силен

за търговско предприятие – отдаване на моторни превозни средства под наем за ползване от трети лица.

рентиерът ще носи отговорност. Той ще трябва да си обезпечи тази отговорност. Той може да няма вина, но има право да изисква. Какво може да изисква? Може да изисква гаранции от лицето, на което дава колата

Всеки закон се пише и се създава за уреждане на обществените взаимоотношения. Когато целта на един закон е да се наложат санкции, чрез които да се събират определени средства,

е за движение по пътищата. Законът за движението по пътищата трябва да урежда как и по какъв начин автомобилът ще се придвижи, как и по какъв начин аз като собственик на този автомобил ще го ползвам и ще стигна до крайната си цел, забележете, безпрепятствено и безопасно. А Вие мислите обратно – Вашето мислене е как и по какъв начин да бръкнете в джоба на всеки, който се е качил на магистрала, на

Да се върне! Не взех отношение по § 1, когато Ви казах, че скрихте полицаите в храсталаците и по този начин ги застрашихте, вместо да им създадете нормални условия на труд. труд. Този Законопроект с идеята си – да оберете всеки шофьор, който по една или друга причина е нарушил правилата, не е за тази зала и не трябва да се обсъжда. Молбата ми е: щом не можахте да осигурите точен и ясен отговор за автобусите, не можете да осигурите точен и ясен отговор какво ще правят двамата собственици, когато жената на господин Кирилов не му дава да кара колата постоянно и може винаги да му сложи нещо в кафето, за да излезе с алкохол… Това са смешни неща, колеги, които правите в момента. Затова молбата ми е, господин Председател на Комисията и вносителите, бъдете така добри, излезте и кажете, че оттегляте Законопроекта, за да може да бъде подложен на ново обсъждане

виновникът ли трябва да носи отговорност или моята вещ? Който извърши престъпление в тази държава, той носи отговорност! Няма значение какъв ти е. Ами ако някой в къщата ми повърне горе, аз ли нося отговорността, че съм го вкарал?

Уважаеми господин Рашидов, явно е, че в пленарната зала трябва да се дават и примери. Моята реплика към Вас е във връзка с казаното, чисто лаично, нека като юрист, и аз Ви разбрах,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Рашидов, аз Ви предлагам, след като имате съмнения в текста на § 2, да не го подкрепите. Той няма да се приеме и няма да има този казус, който всички след това да се чудим как да решаваме.

Не можахме да направим актуална справка, та една година по-късно да кажем – тези няколко милиона, които сме дали за знаци, а не за пешеходни пътеки и хубави пътища, всъщност

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми академик Рашидов! С притеснение вземам настоящата реплика само да кажа един основен принцип, който е от двадесет и пет века, още от Римското право: собственикът на вещта отговаря за вредите, които са причинени с нея. Това е общото основание, от което тръгва отговорността на собственика. И тъй като разказваме случаи във връзка с вещта и с отговорността, класическият пък пример за отговорност от вещ е: когато собственикът на саксия си я остави на балкона и тази саксия падне поради порив на вятъра върху главата на случайно преминаващ минувач – кой отговаря? Не саксията, не вятъра, колеги, собственикът на саксията, който не я е обезопасил. Оставил я е на невярното място и с това е убил човек. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Господин Рашидов, заповядайте за дуплика.

Уважаеми господин Председател, аз мисля, че хубаво е както на Запад всеки, който е виновен да поема вина. Разтегливите текстове може да се окажат доста неудобни за родата. А относно саксията, аз съм имал жив случай, като студент тук живеех на „Димитър Полянов“ – една капандурка и сланина с буркан имах на прозорец. Отдолу беше Окръжното на МВР? И на един купон някой бутна маста и падна до полицая долу дето пази. До сабале съм писал, че не искам да го убивам и не съм искал, разбира се. Но, да оставим саксиите и шегите, защото наистина в България има един малък синдром. Ние вместо да вдигнем наказанията, глобите, на хората да им бръкнеш в джоба – това е единственият лост навсякъде по света, навсякъде и затова ще Ви дам сериозен пример. Живях около две години, без да искам, в Париж и се чудех защо винаги там сутрин в 6,30 часа мият прозорците на магазините, а в България не ги мият с месеци. Минават девойчета с едни сини шапки – бомбенца и едни чантички. И като види, че не е измита витрината, като види, че боклукът не е изметен и като види, че един с найлонови ръкавички не взима на кученцето си – домашния любимец, изпражнението, написва една бележка. Глобите са над 200, 300 евро, тогава бяха във франкове. И в общината не се карат с никой. Не може да си реши нито един проблем без да си плати глобата. И като аритметиката му излезе, че три месеца, ако не си измие прозорчето, ще ги подари на държавата, той вика, ами защо ще ги подаря, по добре една аржентинка всяка сутрин да ми ги измие за едни... Така че разказвайки това – единствено законодателството трябва да приеме добри, сериозни мерки, на хората да им бръкнеш в джоба и да се стресират, че така не може повече и не бива, защото ще бъде ощетено семейството му. Това са санкциите. Иначе да мислим, ама колата, нарочно Ви разказах за ножа. Никой не е виновен, който е убил той е виновен, а няма значение какво държи в ръката, нали. Не съдим предмета, а съдим човека. Така че е хубаво като човек, който има и някаква собственост – кола имам, жена имам, деца имам, внуци имам, не е редно да се понася по този начин една отговорност, която да върви едва ли не до магазина. Тогава дайте да осъдим продавача на коли

Благодаря, господин Председател. Моето изказване ще бъде съвсем кратко, вземам повод от репликата на колегата Кирилов. Всички знаете за причинно-следствената връзка и пряката причинно-следствена връзка. Тук обаче говорим за опосредяване на тази причинно следствена връзка, тоест тук вече имаме друг правен субект, който е наказателно отговорен. И в примера със саксията няма такъв друг субект, има един човек, който е поставил там саксията. Ще Ви дам обаче друг пример, относим към този казус, който ние днес разглеждаме. Ако един полицай със законно оръжие застреля някого на улицата, незаконно го застреля, министърът на вътрешните работи ли трябва да вкарваме в затвора? Благодаря Ви. Няма. Други изказвания? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Бих искал да внеса обаче малко яснота като нов народен представител, че ние правим промени на нещо, което всъщност съществува. Затова като член на Транспортната комисия ще ми позволите да Ви прочета текста, който всъщност ние редактираме, и Вие ще кажете какви са разликите и дали тези промени изобщо решават казусите, за които тук коментираме и на които очевидно и специалисти в правната материя материя не могат да дадат логични и нормални обяснения. Променяме чл. 171, т.

и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или не е изпълнил предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или за употреба на наркотични вещества, или техни аналози“. Тук свършва старият текст и вносителите предлагат допълнение. След края или „техни аналози“ има запетая, „както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, непритежаващо ново съответно свидетелство за управление за срок от шест месеца до една година.“ Сами разбирате, че всъщност с промените, които се предлагат, нищо не се решава. Точката, която гласуваме, и в момента съществува и казусите от началото на тази година, защото тази точка е влязла в сила от 21 януари, са актуални

Няма Други изказвания? Заповядайте, господин Цветанов.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 говорим за поправки, които да дадат възможност на тези неправоспособни водачи, които управляват моторно превозно средство, предоставено от собственика на автомобила този автомобил да влезе в хипотезата на тези, когато са били правоспособни и са я предоставили. От проверките, извършени от началото на годината досега, има 11 366 спрени за проверка.

останалите 10 хиляди са били реално неправоспособни. Искаме ли да продължаваме това, или искаме да имаме ефективност в противодействието, в борбата срещу жертвите по пътищата?

а ние трябва да направим поправка, с която да допълним, че тези, които са неправоспособни и им е предоставено от собственика моторното превозно средство, естествено, че ще бъдат в хипотезата на тези, които са от 1212-те човека.

Така че нека да се концентрираме, господин Председател, върху поправките, които предлагаме, а не да коментираме действащия текст, който в момента е факт и не подлежи на обсъждане. Ние не правим промяна на действащ текст, правим промяна, с която искаме да оптимизираме правната норма, която да важи за всички, да бъдат равнопоставени всички и действително да имаме ефективност, която ще ни даде резултат, за да намалим жертвите по пътищата. Благодаря Ви.

говорите назидателно. Ние сме наясно, можем да четем, че става въпрос за разширяване обхвата и увеличаване на срока. И ако слушахте преди това изказалите се колеги, щяхте да разберете протеста срещу това, което Вие искате допълнително да разширите – репресията на държавата над гражданите, над собствеността на гражданите. Няма с тази възможност и репресия на държавата да постигнете резултата, за който говорите. Не приемам да обвинявате народен представител, който е изразил мнение, различно от Вашето, че толерира нарушения на Закона и в никакъв случай не можете да преборите това нарушаване на Закона за движение по пътищата със закон. Знаете какви мерки трябва да се предприемат и действията се предприемат от изпълнителната власт. За последните осем години, седем години отговорността е Ваша. Това че има нарушения, смъртни случаи, превишена скорост, е Ваша отговорност за несвършена работа. Само Законът няма да помогне. Благодаря Ви. Втора реплика – господин Свиленски. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Цветанов, прав бяхте, че дискусията се измести в друга посока и не коментираме предложените текстове от Вас като вносители, вносители, а коментирахме действащите текстове. Само че да припомним, колегата го каза, това го приехме само преди няколко месеца пак от същата група вносители. Винаги съм казвал, че колкото пъти се опитаме да правим поправки на парче на Закона за движение по пътищата, ще стигаме до този резултат. Сега малко късно го осъзнахме. В разговорите с господин Кирилов установихме маса казуси, в които може да изпадне собственик на автомобил, съсобственик, рент а кар, обществен превоз на пътници. Призивът ми е: нека наистина да спрем да правим поправки на парче в Закона за движение по пътищата. Всеки един от нас е шофьор, всеки един от нас ежедневно се сблъсква с проблеми на пътя и със Закона, и на всеки един от нас непрекъснато ни идват идеи как да се справим с

Давайте да сядаме на една маса и да правим нов закон, в който тези неща да бъдат изчистени от всички гледни точки. Сега ще приемем това, след една седмица има нов Закон – колегите са внесли нова поправка, Министерството чака с трета поправка другата седмица. Това е най-гледаният закон. Дайте, ако трябва точка първа в сряда винаги да бъде Законът за движение по пътищата и да си водим този дебат – ще запълним времето на парламента. Поправки, правени по този начин, водят до тази дискусия. Ние Ви подкрепихме на първо гласуване, сега по този текст вероятно ще се въздържим, тъй като действително виждаме проблем, който, добре, че усещаме навреме. Но дори и да не го подкрепим, дори и да го оттеглите, действащият текст

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Цветанов, статистиката, която изчетохте, че от тези 11 хиляди, няма да бъда толкова точен, 1200 са всъщност собствениците на колите. Останалите 10 хиляди не са неправоспособни, просто това са останалата категория от шофьорите, които ползват рент а кар или служебен автомобил, или обществен транспорт, една голяма част. Общо взето идеята на това, което Вие предлагате, е да се разшири обхватът на наказуемост. И пак говорим не за безопасно движение по пътищата, а говорим да попълним фонда за безопасност на движението. Благодаря

Само да кажа, че изцяло съм съгласен с господин Свиленски. Мога да Ви кажа, че в тази посока има създадена работна група. съм, че освен трите министерства, натоварени с тази отговорност, където има по-голяма експертиза, и народните представители от съответните ресорни комисии ще могат да участват активно в дебата, когато вече има определени решения по всички казуси, за които казахме. Дотогава обаче не означава, че не трябва да предприемаме някаква оптимизация на законодателството до приемането на закон, който да бъде изцяло нов и да регламентира абсолютно всички въпроси, които дискутираме днес. На колегата Янков няма да отговарям, защото не смятам, че под една или друга форма съм обидил някого. Разбира се, че когато излизаме на парламентарната трибуна има сблъсък на идеи и спорът се решава с окончателното гласуване.

Нека все пак да има и превантивен елемент в тази законодателна мярка. Само да припомня: много са родителите, които предоставят автомобилите на техните деца без правоспособност, заради това че родителят е добър, и че детето под една или друга форма е измъкнало тази привилегия. Какво трябва да направим? Да толерираме това? Смятам, че всеки родител носи отговорност, всеки работодател носи също отговорност, защото когато предоставяш служебен автомобил или личния си автомобил, трябва да знаеш, че този, който ще седне зад волана, има правоспособност. Смятам че точно това ще ни даде възможност с тази законодателна мярка всеки да си направи и тази насрещна проверка, когато предоставя автомобила, а и всеки да знае, че в общи линии от 6 месеца до една година автомобилът няма да може да се ползва. Това е, което предлагаме. Не знам защо правим този дебат, за да толерираме нещо, за което всички сме убедени, че е нарушение и, че не трябва да се допуска. Защото ако с тази мярка спасим един човешки живот, повярвайте, че си заслужава да я направим. Що се касае до това, което каза господин Янков, че осем години сме управлявали – да, осем години сме управлявали. Нека да си припомним до 2009 г. колко бяха жертвите по пътищата. за България“.) Колеги, това е статистика, която може да я проверите по всяко време. Стигнаха до 600 през 2011 – 2012 г., в момента сме на 700 в последните две години. Действително не трябва да го допускаме и да се връщаме в нивата, когато Вие управлявахте, затова дайте да се държим сериозно и да говорим

Няма. Закривам разискванията и подлагам на гласуване текста на вносителя за § 2, подкрепен изцяло от Комисията. Моля, гласувайте § 2 по доклада на Комисията.

§ 3: „§ 3. В чл. 189, ал. 4 изречение първо се изменя така: „При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.“ Няма изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 3 със съответното му съдържание, съгласно доклада на Комисията. Гласували 163 народни

предложение от народния представител Данаил Кирилов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование „Заключителна разпоредба“ с § 4: „Заключителна разпоредба „§ 4. В Наказателния кодекс

Няма изказвания. Закривам разискванията. Предлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на подразделение с наименование „Заключителна разпоредба“,

съдържащо § 4 със съответното му съдържание по доклада на Комисията е приет, а с това и Законопроектът на второ гласуване. благодаря, господин Летифов. ч.: 1. Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Валери Симеонов ще отговори на 2 въпроса от народния представител Искрен Веселинов. 2. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на 7 въпроса от народните представители: Васил Антонов; Николай Цонков, два въпроса; Александър Симов; Константин Попов, Пламен Нунев, Владимир Тошев, Емил Христов и Запрян Янков два въпроса; Румен Георгиев; и на едно питане от народния представител Антон Кутев. 3. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на един въпрос от народния представител Николай Цонков. 4. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на два въпроса от народните представители Георги Гьоков; и Николай Иванов и Иван Генов и на едно питане от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков. 5. Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на три въпроса от народните представители Миглена Александрова; Георги Стоилов, Пенчо Милков и Крум Зарков; и Йордан Младенов и Надя Клисурска. 6. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще отговори на четири въпроса от народните представители Светла Бъчварова; Георги Стоилов и Светла Бъчварова; Йордан Младенов и Светла Бъчварова; и Георги Търновалийски. 7. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народния представител Миглена Александрова. 8. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на четири въпроса от народните представители Нина Миткова два въпроса; Донка Симеонова, Ирена Анастасова и Веска Ненчева; и Стоян Мирчев. 9. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на два въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов, Георги Свиленски и Стоян Мирчев; и Николай Цонков и на две питания от народните представители Иван Валентинов Иванов; и Стефан Бурджев. 10. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще отговори на осем въпроса от народните представители Стоян Мирчев; Антон Кутев и Стоян Мирчев; Иван Валентинов Иванов; Манол Генов; Красимир Богданов; Николай Иванов и Иван Генов;

заместник министър-председателят Томислав Дончев – на един въпрос от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски; - заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министърът на външните работи Екатерина Захариева – на един въпрос от народните представители Кристиан Вигенин и Николай Бошкилов; министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова – на един въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на три въпроса от народните представители Стефан Бурджев два въпроса; и Кристиан Вигенин и Николай Бошкилов; и на един въпрос с писмен отговор от народните представители Николай Сираков и Иглика Събева; - министърът на културата Боил Банов – на един въпрос от народния представител Георги Търновалийски; - министърът на вътрешните работи Валентин Радев на един въпрос от народните представители Пенчо Милков и Крум Зарков; и на два въпроса с писмен отговор от народните представители Теодора Халачева; и Йордан Младенов; министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на един въпрос от народния представител Веска Ненчева; - министърът на околната среда и водите Нено Димов – на един въпрос от народните представители Валентина Найденова и Милко Недялков; - министърът на здравеопазването Николай Петров – на един въпрос от народния представител Миглена Александрова; - министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на един въпрос от народните представители Весела Лечева и Иван Ченчев. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на: - три въпроса от народните представители Кръстина Таскова два въпроса; и Веселин Марешки към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов; - един въпрос от народния представител Гергана Стефанова към министъра на икономиката Емил Караниколов; един въпрос от народния представител Ивелина Василева към министъра на околната среда и водите Нено Димов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министър-председателят